Dragica (SDP)** I još ćemo raspraviti - Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja – potvrđivanje Predlagatelj izmjena i dopuna Statuta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u skladu sa člankom 26. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednicu, a prijedlog izmjena i dopuna obrazložit će nam. Molim vas kolege malo. Prijedlog će nam obrazložiti predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodin Mladen Cerovac. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je ovom Visokom domu na potvrđivanje izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Izmjene i dopune bile su nužne kako bi se rad i organizacijska struktura agencija prilagodila novog pravnom okviru u kojem agencija djeluje. Naime, 1. srpnja 2013. na snagu je stupio novi, odnosno stupio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a u travnju ove godine na snagu je stupio novi Zakon o državnim potporama. Novelom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja agencija nakon pristupanja EU uz primjenu hrvatskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja postaje i za paralelnu primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU. Osim toga postaje nadležna za primjenu Uredbe 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju i za primjenu Uredbe 139 iz 2004. o o kontroli koncentracija. Takva paralelna nadležnost primjenjiva je u slučajevima zabranjenih sporazuma i zlouporaba vladajućeg položaja, ali ne svih, nego samo onih koji imaju značajan učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Unije. Osim toga sada i Europska komisija može protiv hrvatskih poduzetnika izravno pokrenuti postupak u slučaju kada oni krše odredbe članaka 101. i 102. ugovora. K tome koncentracije hrvatskih poduzetnika koji imaj tzv. europsku dimenziju moraju se sada izravno prijaviti Europskoj komisiji. Naravno one koje nemaju europsku dimenziju za njih je i dalje nadležna Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ovakva paralelna ili proširena nadležnost podrazumijeva i obvezu svakodnevne suradnje agencije kako sa Europskom komisijom, tako i sa drugim tijelima zaštite tržišnog natjecanja drugih država članica. se suradnja provodi kroz ISN, europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Ta suradnja ne znači samo golu razmjenu, svakodnevnu razmjenu, svakodnevnu razmjenu informacija o postupcima koji su u tijeku već ona podrazumijeva i neke zajedničke akcije. Naime, u slučaju da to Europska komisija zatraži ili neko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Agencija mora provesti tzv. nenajavljenu pretragu kod hrvatskih poduzetnika. Ona i to provodi u ime i za račun komisije, odnosno tijela neke druge države članice. Stoga je Statut agencije morao biti dopunjen i odredbom o poslovnoj tajni, odnosno poslovnoj tajni vezano uz informacije koje agencija smije otkriti komisiji, odnosno tijelu u nekoj drugoj državi članice u ovakvom slučaju. Druga značajna promjena pravnog okvira bila je, nastupila je donošenjem novog Zakona o državnim potporama u travnju ove godine. Taj zakon ukida nadležnost agencije u području državnih potpora i prenosi ih u potpunosti na Ministarstvo financija zajedno sa osobljem, osobljem, sredstvima koja su bila namijenjena za tu svrhu agenciji i opremom. Dakle, zbog opisanih dubinskih promjena u nadležnosti Agencije ovim je izmjenama i dopunama nužno taj važeći Statut Agencije prvo uskladiti sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Zatim iz Statuta brisati sve one odredbe koje se odnose na materiju državnih potpora i konačno organizacijski ustroj Agencije prilagoditi novim nadležnostima agencije. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub HDZ-a i kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Pa pred nama su u principu dvije tehničke promjene. Jedna je institucije koju moram reći da je itekako dobro radila posao u proteklim godinama i puno toga je Hrvatskoj drugačije ponašaju, prvo što je pristupanjem Hrvatske EU nadležnost nad odobrenjem i podjelu potpora državama članicama preuzela Europska komisija, a Zakonom o državnim potporama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. je odredio da onaj dio poslova koji je u sastavu državnih potpora ostavlja nacionalnim tijelima u Hrvatskoj bude nadležna Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Međutim, u travnju ove godine na snagu je stupio novi Zakon o državnim potporama kojima je sve ovlasti za državne potpore objedinjeno u jednom tijelu. Dakle, otišle su u nadležnost Ministarstva financija. A time su zakonom ukinute sve nadležnosti i poslovi agencija u području državnih potpora. Pa sjetite se samo koji je bio problem tko će podnijeti Izvješće o državnim potporama, praktički zbog nedefiniranosti zakona, zbog neizmijenjenog statuta državne agencije došli smo u jedan vakuum prostor pa onda hoće podnositi ministarstvo, hoće podnijeti agencija? Evo sad praktički izmjenom ovog statuta se pojašnjava zašto se tada to dogodilo i zašto je bilo sporno. Dakle, od sad će nam ta izvješća podnositi Ministarstvo financija. Istodobno pristupanje Hrvatske EU i donošenje zakona o izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, to su Narodne novine br. 80/2013 nastupila je druga značajna promjena u radu agencije koju uz nadležnost za primjenu hrvatskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ujedno postala i nadležna za paralelnu primjenu europskog zakonodavstvo odnosno članka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije koji određuje pitanja vezana za zaštitu tržišnog natjecanja između država članica. I zbog tih dviju promjena nadležnost agencije izmjenom i dopunom statuta potrebno je važeći statut agencije uskladiti sa odredbama zakona o izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te sukladno novom Zakonu o državnim potporama iz statuta izbrisati određene odredbe koje se odnose na područja državnih potpora. Također, brišu se poslovi vezani za državne potpore, a ukida se obveza agencije za podnošenje izvješća o državnim potporama Hrvatskom saboru. Dakle, novim zakonom koji je usvojen u travnju 2014. tu obvezu prema Hrvatskom saboru sad ima Ministarstvo financija kao tijelo u kojem je objedinjeno sve što se tiče državnih potpora. Dakle, zbog prilagođavanja promjeni nadležnosti mijenja se i organizacijska struktura agencije, a iz priloženog je vidljivo da je organizacija usmjerena na osnovno poslovanje agencije dok su ostale funkcije sužene na razini minimalnih potreba za rad institucije. Statut je dopunjen i odredbom o poslovnoj tajni vezano za informacije koje agencija može otkriti komisiji i nadležnim tijelima za zaštita tržišnog natjecanja. I mislim da je to jedna vrlo bitna odredba koju ste vi možda čak i propustili naglasiti, ali ona jasno definira u principu da tom odredbom ako je Hrvatski sabor usvoji na ovakav način komisija se obvezuje na određene dakle podatke koje naprosto ne može dati bez odobrenja praktički

Hvala potpredsjednice, predsjedniče vijeća, kolegice i kolege. Naime, vjerujem da bi rasprava o ovim izmjenama statuta koje su smatram slijed i donošenja zakona o izmjenama Zakona o agenciji, zatim Zakona o potporama, a isto tako i u raspravi koju smo vodili ovdje u ovom Domu bilo je na neki način sugerirano na koji način da se i statut korigira i vidim da su, vjerujem da je i predsjednik vijeća iščitavao raspravu jer vidim da su određene izmjene unesene i u sam statut. Da je kojim slučajem ovaj zakon bio na dnevnom redu nakon izvješća agencije koju podnosi do 30. lipnja vjerujem da bi rasprava i o ovoj točki možda išla i u nekom drugom smjeru. No, klub HNS-a također kao što smo podržali i Zakon o agenciji podržat ćemo i izmjene ovog statuta. Ja bih imao samo nekoliko možda svojih opservacija na na određene članke statuta. Naime, dopada mi se što je u članku 1. izmjena, stavak 3., za obavljene poslove iz svoje nadležnosti agencija odgovara Hrvatskom saboru. Naime, u prošlom statutu je pisalo iz članka 1. Ovdje su apsolutno svi poslovi i ima logike pošto je Sabor to tijelo kojemu agencija na neki način, ustvari u cijelosti polaže račune. Ono što bih posebno pohvalio to je članak 8. gdje se članak 21. mijenja po meni vrlo dobro, metodološki prihvatljivo vrlo detaljno čak bih se usudio kazati da ima elemente i određene kao sistematizacije poslova. I to je onaj dio koji sam uvodno bio kazao da ste vjerojatno iščitavali rasprave, a posebno je klub HNS-a upravo u tom dijelu govorio više kao o jednom što ne može biti sastavni dio zakona ali evo vidim da ste unijeli. No, priznajem imam jednu dilemu sa …/Govornik se ne razumije./… ukoliko možete pratiti. Naime, članak 21. stavak 1. pa nabraja pa imamo brojeve 6 pa 7., 8. pa se ponovno vraćamo na broj 6. Da li možda ne razumijem ili je možda tehnička greška? … /Upadica: Evo čisto sugeriram jednu korekciju u pročišćenom dijelu. Mislim vidite, ne znam da li je to metodološki tako ali nema mi logičkog slijeda. Što se tiče ove novine koju prethodno i vi ste uvodno kazali i kolega Šuker prije toga, znači primjena članka 101. i 102. tu u članku 10. gdje se mijenja članak 26. stavak 1. rješenje agencije objavljuje u Narodnim novinama. Stavak 2. znači gdje se rješenja iz stavka 1. i odluke Visokog upravnog trgovačkog suda povodom tužbi na ta rješenja objavljena na Internet stranici agencije. Da li Visoki trgovački sud ima obvezu objavljivati svoja rješenja u Narodnim novinama možda? Visoki upravni sud, pardon. Ne. Da li ste, da li možda bi bilo protivno zakonu da se objavljuju u narodnim novinama. Čisto radi transparentnosti, radi informiranosti jer i u masu stvari smo i u raspravama, gdje god je koje ministarstvo ili tijelo državno objavljivalo rezultate, ankete. Isto tako je bilo i u prethodnoj raspravi Zakonu o posebnoj državnoj skrbi, veli sve što se objavi na Internet stranicama nije dostupno. Pa evo čisto sugestija ukoliko smatrate možda za naredne izmjene, da se rezultati objavljuju u narodnim novinama. znači stavak 3. je potpuno logičan. Što se tiče, velim cjeline, statut je slijed onoga što smo prethodno raspravljali i velim ukoliko će doći do određenih potreba za izmjenom statuta, možda da unesete ovu korekciju ukoliko je u skladu sa postojećim zakonima. I ponavljam i obećajem, znači kod vašeg izvješća o radu agencije da će biti daleko više rasprave i možda će se tada i kroz raspravu vidjeti još određene korekcije koje bi statut trebao. Mi ćemo još jedanput govorim podržati ovaj statut i to je to. Hvala. Zaključujem raspravu o izmjenama i dopuna Statuta agencije. O prijedlogu ćemo glasati najvjerojatnije sutra, a sutra ćemo u 9,30 početi sa Izvješćem o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2013. godinu i u 12 sati ćemo glasati o raspravljenim točkama. Hvala lijepa. A sad idemo navijati.